Josip (HSS)** Prelazimo na sljedeću točku po dnevnom redu, a to je - Konačni prijedlog zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, drugo čitanje, P.Z. br. 672. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili poštom. Kod donošenja zakona po odredbama Poslovnika mogu se amandmani predavati do kraja rasprave. Raspravu su do sada proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za razvoj i obnovu, te Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća sa sjednica odbora primili smo na klupe. Amandmane su podnijeli Odbor za pravosuđe, klub Hrvatske demokratske zajednice i zastupnica Ana Lovrin. Žele li predstavnici predlagatelja uzeti riječ? Da. Državni tajnik Zoran Pičuljan. Izvolite tajniče. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, poštovane dame i gospodo zastupnici. Pred vama je Konačni prijedlog zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora. relativno ne prevelik, ali ipak važan zakon da bi se obrazložilo praktički intenciju predlagatelja možda je dobro reći nekoliko riječi o genezi nastanka ovoga propisa i njegovom praktički da bi se bolje shvatila današnja rješenja. Dozvolite svega onda nekoliko riječi. Zakup poslovnog prostora je bio uređen Zakonom o zakupu poslovnog prostora. Izmjenama i dopunama tog zakona omogućena je prodaja poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske mikro i malim subjektima malog gospodarstva pod uvjetima i u postupku propisanim uredbom Vlade Republike Hrvatske. Podsjećamo da je sve to u okviru mjere 3. u sklopu Programa mjera za pojednostavljenje poslovanja subjekata maloga gospodarstva. Važeći Zakon o zakupu poslovnog prostora do sada je mijenjan tri puta, a kako je prihvaćena inicijativa Hrvatske obrtničke komore i Grada Zagreba da se zakonom omogući prodaja poslovnog prostora i u vlasništvu jedinice lokalne samouprave kao inicijativa za prodaju širem krugu subjekata zakupnicima, odnosno korisnicima tih prostora. prostora. Dakle, ne samo mikro i malim subjektima malog gospodarstva pojavila se nužnost promjene navedenoga zakona. I onda imamo rješenja ovog našeg Konačnog prijedloga zakona kojim se omogućuje da se sadašnjim zakupcima, odnosno korisnicima poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, ali i u vlasništvu općina, gradova, županija i Grada Zagreba koji pod uvjetima da redovno izvršavaju svoje obveze iz ugovora o zakupu, ali i druge financijske obveze prema jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave, te uz dodatni uvjet petogodišnjeg korištenja tog prostora i kupnje tih prostora. To je ratio ovoga zakona. Važno je naglasiti da se ovim zakonskim prijedlogom javno-pravnim tijelima daje samo mogućnost prodaje poslovnog prostora u njihovu vlasništvu i to na temelju javno objavljenih popisa koji će se ažurirati, poslovnih prostora koji su predmet prodaje, a nije propisana i obveza prodaje poslovnoga prostora. Evo čini nam se da ovaj zakon, ovu specifičnu materiju kvalitetno i relativno neću reći jednostavno ali kvalitetno i razumljivo uredio i stoga bih molio da ga podržite. A na amandmane ćemo se očitovati u postupku izglasavanja ovog Zakona. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo gospodine tajniče. Žele li izvjestitelji sa sjednica klubova, zapravo odbora, ja stalno

Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora je dobar zakon, zakon koji rješava mnoge probleme koje dosad nije riješio, prije svega s aspekta jedinica lokalne samouprave koje nisu imale do sada mogućnosti ili na adekvatan način rješavati problem, prije svega kad je riječ o prodaji poslovnih prostora, a i dobro je da se precizno i sasvim jasno i glasno definiraju svi aspekti oko najma poslovnih prostora. Dakle dobar je, mi ćemo ovaj zakon svakako podržati, prije svega što, iz razloga što on na jednom mjestu, na jednostavan način regulira najam poslovnih prostora, utvrđuje sva pravila najma, tako da ne ostavlja mogućnosti jednom, u jednoj općini ili gradu radi ovako, a u drugoj drugačije s jedne strane, i s druge strane što zaista konačno omogućava jedinicama lokalne samouprave da svoje poslovne prostore temeljem ovog zakona mogu prodati sadašnjim prodati sadašnjim korisnicima poslovnih prostora za koje grad utvrdi da za to ima interesa i sa njegove strane, ali i sa interesa najmoprimaca. Dobro je da zakon tretira i onaj najam poslovnih prostora za koje ne postoji ugovor, jer s obzirom da se kod nas i u gradovima i u općinama, a i na razini države nije vodila često često puta dobra statistika, dobra evidencija sve imovine, onda se znalo događati da i ugovor istekne, pa ga nitko i ne obnovi, a čovjek obrt, poduzeće, ili fizičko lice ostane i dalje u tom prostoru, iako nije isključivo njegova krivnja. Dakle ovim zakonom se omogućava da se i takvi prostori tretiraju da se i oni mogu prodati, kao i oni za koje postoji valjan ugovor, naravno ukoliko se ne vodi postupak iseljenja, ukoliko dakle vlasnik prostora, bez obzira je li to država, grad ili općina nije poveo postupak da, protiv tog korisnika prostora. Ako nije poveo postupak, dakle nije ništa poduzeo da se taj prostor njemu vrati, oduzme, ili da prestane najam, pa je u redu da se tretira kao i oni koji imaju uredne ugovore o najmu. Također je dobro što je ovim zakonom jasno dato pravo jedinicama lokalne samouprave, općinskim, gradskim vijećima i skupštinama, i županijskim, da oni mogu na svom teritoriju, svom području odrediti namjenu, korištenje određenih poslovnih prostora, bilo konkretnog poslovnog prostora, bilo cijele ulice ili dijelova ulice tako da jedinica lokalne samouprave na taj način određuje politiku, ako mogu reći identiteta grada, ono što će se u tom dijelu grada nalaziti, koji će se sadržaj nalaziti, a ne samo da politiku određuju oni koji plate najviše poslovni prostor, pa onda u tom poslovnom prostoru može raditi što hoće, može imati djelatnost kakvu hoće. Mislim da je u tom smislu također dobro što ovaj zakon daje pravo i omogućava jedinicama lokalne samouprave da one određuju dakle što je u interesu da se u određenom dijelu grada nalazi, koje djelatnosti, a ne da one djelatnosti koje su izuzetno profitabilne ili konkretnije od drugih ponude veću cijenu, dođu do poslovnog prostora, a onda određuju sadržaj prema svome nahođenju ili ono što se njima čini najunosnijim. Naravno u tom smislu je dobro ovo zakonsko rješenje koje upravo kaže kada je riječ o najmu poslovnog prostora za koje je određena namjena, a najmoprimac se ne drži toga, dakle ili mu promijeni namjenu da se automatski prekida ugovor o najmu. Ono što je eventualno, ono što mi je sporno to je kod produženja ugovora. Ovdje se kaže u članku 6. stavak 3. dakle da, taj članak inače govori da se poslovni prostori iznajmljuju putem javnog natječaja, što je dakako u redu, ali se kaže da iznimno od toga zakupodavac će sadašnjem zakupniku poslovnog prostora, koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme, dakle a ne dulje od 5 godina, a to znači da onaj tko je u sadašnjem ugovoru u odnosu kao zakupoprimac plaća redovito sve svoje obveze prema zakupodavcu, da se može može dakle se njemu treba ponuditi taj prostor u roku 60 dana, ovdje se, da produži ugovor, ovdje se ne govori po kojoj cijeni. Pretpostavljam, ne znam da li se to misli da je po istoj cijeni koju je do tada imao, jer se uopće ne spominje po kojim uvjetima, dakle da mu se produži ugovor.

ne odgovara tržišnom stanju, dakle ona je manja, jedinica lokalne samouprave gubi pri tome, jer bi mogla dobiti puno više za taj prostor za istu namjenu, a mora po ovome, ako ja dobro čitam ovaj članak, a mora ponuditi pod istim uvjetima produženje ugovora. To mislim da nije u redu. Jedino kažem ako je taj prostor u prethodnom postupku natječajem ili licitacijom na određeni način došlo se do najviše moguće cijene. Dobro je također da ovaj zakon rješava i to pitanje da se jedinicama lokalne samouprave, dakle općinama i gradovima i županijama omogućava da poslovne prostore, prije svega se to odnosi na općine i gradove, dakle da one poslovne prostore kojima upravlja, a kojima nije vlasnik može i dalje upravljati u smislu iznajmljivanja, kao i za one kojima je vlasnik, dok se ne riješi njihov pravni status u konačnici, i to se odnosi i na one poslovne prostore koji su u povrat, ili će biti možda vraćeni, nemamo situaciju da su poslovni prostori prazni kao što to u velikim gradovima, pogotovo u gradu Zagrebu imamo puno poslovnih prostora koji su u tom tranzicijskom periodu. Dobro je dakle da i za to vrijeme oni budu da se u njima obavlja djelatnost, da ne budu ruglo grada, nego da lijepo izgledaju i da grad od toga ima koristi, a jednog dana kada se vrati vlasnik onda da vlasnik preuzima …/Govornik se ne razumije./… svoj prostor koji mu je vraćen, preuzima tog i zajmoprimca, a onda kad istekne ugovor neka se dalje s njim razrješava kako hoće. kako hoće. Ono što vidim problem, on nije potpuno, on se ne rješava, ne tretira ovim zakonom, ali se tretira drugim zakonima, riječ je o onim poslovnim prostorima kojima upravljaju gradovi i općine a kojima nisu vlasnici, ili za koje oni nisu određenim jasnim pravnim putem ga stekli, da su kupili, zamijenili itd., a koji po, a ne vraćaju se bivšim vlasnicima, koji prelaze u vlasništvo države. To je veliki problem, on se ovdje vidim ne tretira. Po tome će gradovi i općine ostati bez ogromnog dijela poslovnih prostora ili će na kraju ostati samo na onim poslovnim prostorima koje su sami kupili ili zamijenili s nekim drugim vlasnikom a de facto će prijeći većina u državno vlasništvo i u državno upravljanje što mislim da nije u redu i to iz 2 razloga. Sigurno da će na terenu jedinice lokalne samouprave bolje tim upravljati nego netko iz nekakve države u Zagrebu, iz nekakve Agencije za upravljanje imovinom s jedne strane, s druge strane mislim da je to na tragu građenja visoko centralizirane države Hrvatske kakva ona je i trebalo bi tražiti rješenje da se dakle ide u decentralizaciju pa i u ovom dijelu, dakle javna imovina, ali neka s njom upravlja onaj tko je svaki dan gleda, tko s njom živi,a ne netko iz Državne Državne agencije koje niti vidi, niti čuje, niti zna o čemu se radi. Ono također što eventualno vidim sporno to je u člaku 38. kada se govori kome se može prodati imovina, poslovni prostor. I kaže se da se može prodati fizičkoj ili pravnoj osobi koja nema, dakle ne može se prodati onoj fizičkoj i pravnoj osobi koja koristi taj prostor, a ima dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu što je u redu, prema jedinicama lokalne i područne samouprave, što je u redu; zaposlenicima, također u redu, ali piše i dobavljačima. ako se to tumači striktno i restriktivno to ispada da netko ako 5 dana kasni nekom dobavljaču da ne može kupiti poslovni prostor. Pretpostavljam da intencija ovog zakona nije u tom smislu jer ako je onda to nije dobro, onda to treba mijenjati. smatram da je u redu da ne može poslovni prostor kupiti onaj tko ima nepodmirene obveze prema državi, prema gradu, prema zaposlenicima, ali ne i prema dobavljačima jer ako je dužan 15 dana nekom dobavljaču što to znači da ne može kupiti poslovni prostor? Tko danas ima u dan podmirene sve obveze? Ja mislim da gotovo niti jedan poduzetnik, niti jedan obrtnik, a ovdje je uglavnom riječ o malim poduzetnicima i obrtnicima. I konačno, mislim da treba vratiti u zakon ono što je u prvom čitanju bilo u njegovom prijedlogu kada je riječ o mogućnosti obročne otplate. U prvom čitanju dakle u prijedlogu zakona je bila mogućnost kupnje poslovnog prostora odjednom, ali i mogućnost obročne otplate. Nje u drugom čitanju nema, mislim da je treba vratiti. Mislim da je i kolegica Lovrin uputila takav amandman i mi ga podržavamo jer treba dakle u ovim teškim gospodarskim uvjetima omogućiti malim poduzetnicima i obrtnicima da kupe poslovni prostor, ali ako nisu u stanju kupiti ga odmah i iskeširati sve isti čas u roku od 30 dana da se ostavi mogućnost da dakle im se da to na obročnu otplatu. Naravno, uz sva osiguranja koja su moguća i uz kamatu kao što je bilo predviđeno. Hvala lijepa.

Poštovani potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa dobro je da se donosi ovakav zakon i da već u naslovu je jasno da se govori o Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora jer naravno da onda svi zainteresirani subjekti mogu na jednom mjestu dobiti sve potrebne elemente za sve one radnje koje trebaju poduzeti ako su zainteresirani da neki prostor uzmu u zakup ili da ga kupe. Donošenje ovog zakona predviđeno je kao što smo vidjeli u obrazloženju i u tekstu obrazloženja predviđeno je programom mjera za pojednostavljenje poslovanja subjekata malog gospodarstva, isto tako je dobro da je ovim prijedlogom prihvaćena inicijativa Hrvatske obrtničke komore da se zakonom omogući prodaja poslovnog prostora ne samo onih

to nije uspijevalo. Zato je to dobro da to bude na jednaki način riješeno u svim jedinicama lokalne samouprave kao i u državi. Prihvaćen je i prijedlog da se proširi krug subjekata koji mogu kupiti poslovni prostor i na ostale subjekte, a ne samo kao dosada na subjekte malog gospodarstva. Taj prijedlog je prihvaćen i zbog ustavnog načela o pravednosti i jednakosti te poduzetničke ravnopravnosti svih. Prijedlogom zakona jasno je definirano tko i na koji način može zakupiti, odnosno kupiti poslovni prostor. U prvom redu omogućuje se to sadašnjim zakupcima, ali i korisnicima poslovnog prostora ukoliko su redovito izvršavali obveze iz Ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema zakupodavcima tj. državi i jedinicama lokalne samouprave i uz dodatni uvjet 5-godišnjeg korištenja tog prostora da ga mogu i kupiti uz uvjete iz ovog prijedloga zakona. Važno je još jedanput naglasiti da poslovni prostor mogu kupiti i sadašnji korisnici tj. i oni koji nemaju važeći Ugovor o zakupu ako obavljaju dopuštenu djelatnost na temelju ranije sklopljenog Ugovora o zakupu. O tome je govorio i kolega Jelušić pa prema tome jasno je zašto se pojedini ugovori nisu produljivali. Uvjet za takvu prodaju je da su korisnici uredno za cijelo vrijeme korištenja tog prostora vlasniku plaćali naknadu za korištenje poslovnog prostora i sve troškove koji proizlaze iz korištenja tog prostora tzv. "režijske troškove". Iznimno je prihvaćen i prijedlog da poslovni prostor moći će kupiti i oni koji nisu pravodobno izvršavali svoje obveze ukoliko ranije ugovorenu naknadu i troškove korištenja u cijelosti podmire prije sklapanja Ugovora o kupoprodaji. Prijedlog kluba HDZ-a je da se članak 33. stavak 9. dopuni da se navedeni subjekti su obvezni na neplaćene iznose platiti i zakonsku kamatu jer ne bi bilo fer da neki plaćaju uredno, a drugi jednostavno nisu 3 godine plaćali i da im ta vrijednost ostane ista. Poslovni prostori će se prodavati po tržišnoj cijeni utvrđenoj po ovlaštenom sudskom vještaku s time da se ta cijena može umanjiti zbog ulaganja zakupnika u sam prostor, ali ne više od 30% tržišne vrijednosti poslovnog prostora i uz uvjet da je za ta ulaganja imao suglasnost vlasnika prostora. To je posebno važno zbog toga jer jedan dio najmoprimaca ili sada zakupaca nisu imali potrebnu suglasnost i naravno da su tražili da im se i umanje zakupnine i sve do čega su, što su mogli tražiti. Prema tome, da svi oni koji nisu imali potrebnu suglasnost ne mogu računati temeljem ovog prijedloga zakona na smanjenje tržišne cijene. Odluke o prodaji poslovnog prostora donosit će Agencije za upravljanje državnom imovinom, odnosno tijelo koje je nadležno za raspolaganje nekretninama u jedinicama područne i lokalne samouprave, a svi poslovni prostori koji se neće prodavati sadašnjem zakupniku odnosno korisniku poslovnih prostora prodavat će se javnim natječajem i u skladu s uredbom koju će donijeti Vlada Republike Hrvatske u roku od 60 dana odnosno općim aktima jedinica područne i lokalne samouprave u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog zakona. Onaj problem o kojem je govorio kolega Jelušić je vezan za Zakon o povratu imovine i mi znamo da bi vi bili jako, jako zadovoljni da se članak 77. tog zakona ukine, ali za sada jasno je da država ima svoje prostore, jedinice lokalne samouprave svoje prostore i tako će se oni i prodavati. Kao što sam već rekla osim kupoprodaje poslovnog prostora ovaj prijedlog zakona uređuje i zakup poslovnog prostora koji se ugovara sa sadašnjim zakupnikom ili se daje u zakup putem javnog natječaja. Iznimno od tih odredbi međusobno RH i jedinice područne i lokalne samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu RH odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica područne i lokalne samouprave mogu bez natječaja sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora ako je to u interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana. To je dobra odredba koja do sada u zakonu nije postojala i jedinice lokalne samouprave bez raspisanog javnog natječaja nisu mogle čak niti državi niti bilo kome dati u najam poslovni prostor. Isto tako je vrlo važna odredba članka 6. stavak 7. ovog prijedloga koji određuje da prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i iz ovog zakona i prihvate najviše ponuđeni iznos zakupnine kao o odredbe članka 31. koje nasljednici odnosno pravni sljednici umrlog zakupnika stupaju u prava obveze zakupnika ukoliko to žele. Mi smo kao klub HZD-a predložili određene amandmane radi pojašnjenja i radi potpune jasnoće pojedinih članaka ovog zakona. Prema tome, mislimo da bi trebalo te amandmane i prihvatiti. Prijedlog zakona utvrđuje mogućnost otkazivanja ugovora o zakupu kao i sve ostale uvjete koji su potrebni kako bi se poslovni prostor mogao uredno koristiti na temelju ugovora o zakupu ili kupoprodajnog ugovora. Možda bi trebalo još do kraja ove rasprave ako imamo vremena uopće razmisliti o tome što je ovdje vrlo dobro predloženo da se jedinice lokalne samouprave mogu odrediti u namjenu pojedinih prostora u samom gradu ili ili općini, ali za prostor koji je u njihovom vlasništvu. Kako je rekla moja kolegica zastupnica gospođa Lovrin, stvarno bi trebalo razmisliti o tome da se to odnosi i na prostore koji su u državnom vlasništvu. Prema tome, to su stvari koje bi trebalo razjasniti još. Mi mislimo da bi trebalo zakonom omogućiti obročnu otplatu kupoprodajne vrijednosti, jer ako smo to omogućili za stanove, ako je u prijedlogu Zakona o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata isto tako predviđeno da se može otkupiti na onda ne vidimo razloga da obrtnici ne bi mogli taj prostor otkupiti isto tako na otplatu. Zatim ono što sam već spomenula plaćanje zatezne kamate na neplaćenu zakupninu i poboljšanje teksta radi jasnoće izričaja pa smo zbog toga kao što je rekao i gospodin potpredsjednik i predložili određene amandmane.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora donosi se u sklopu programa mjera za pojednostavljenje poslovanja subjekata malog gospodarstva prihvaćenog zaključkom Vlade od 24.6.2010. a sukladno planu gospodarskih aktivnosti programa gospodarskog oporavka Vlade RH. Međutim, iako predlagatelj navodi da sačinjavanje popisa poslovnih prostora ovisi prije svega o vlasničko pravnom statusu i drugim pravnim okolnostima vezanim uz uz konkretan poslovni prostor te stoga nije moguće sastaviti odjednom popis svih poslovnih prostora u vlasništvu RH i jedinica lokalne i područne samouprave već će se taj popis sukcesivno nadopunjavati vezano uz utvrđenje naprijed navedenih okolnosti. Mislimo da je ovom zakonu ipak trebala prethoditi jedna cjelovita analiza sa podacima koji bi bili sastavni dio ocjene stanja zajedno sa posljedicama koje će njegovim donošenjem proisteći. Koliko ima takovih poslovnih prostora u vlasništvu RH, županija, Grada Zagreba, gradova i općina? Koliko sredstava država misli prihodovati što zakupom, a prvenstveno prodajom svoje imovine tj. poslovnih prostora? Eto i nekoliko rečenica o konačnom prijedlogu zakona. Iako je Vlada u končani prijedlog ovog zakona ugradila neke značajne primjedbe koje su iznijete prilikom prvog čitanja ovog zakona, ipak nam se čini da neke odredbe i dalje ostaju upitne. U konačnom prijedlogu zakona kao i u prvom čitanju u članku 33. dana je samo mogućnost prodaje poslovnog prostora u vlasništvu RH, sadašnjem zakupniku i sadašnjem korisniku ali pod uvjetima i postupku propisanim ovim zakonom i u skladu s uredbom koju će donijeti Vlada Republike Hrvatske i to na temelju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje koje će sastaviti Agencija za upravljanje državnom imovinom, a koji će se popisi javno objaviti. Zahtjev za kupnju poslovnog prostora u vlasništvu RH sadašnji zakupnik i sadašnji korisnik podnose u roku od 90 dana od javne objave popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje Agenciji za upravljanje državnom imovinom. A kada će agencija napraviti popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje toga nije bilo ni u prvom čitanju, a nema ga sada ni u konačnom prijedlogu, jer će o tom popisu ovisiti kada će sadašnji zakupnik odnosno korisnik moći podnijeti zahtjev za kupnju poslovnog prostora. U prvom čitanju bila je odredba tada članka 42. stavka 1. da će Vlada tu uredbu na temelju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje koja će sastaviti Agencija za upravljanje državnom imovinom, a koji će se popis javno objaviti, donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona. Sada te uredbe i roka za njeno donošenje nema u konačnom prijedlogu zakona. Za nas u klubu HNS-a, HSU-a ovo je vrlo problematično i mislim da o tome do izglasavanja Vlada mora razmisliti i mislimo da treba ugraditi rok. Posebni prostor u vlasništvu jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave može se prodati sadašnjem zakupninu koji uredno izvršava sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave pod uvjetima i u postupku propisanim i u skladu s odlukama koje će donijeti nadležna tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i to na temelju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje koji će se javno objaviti, odnosno poslovni prostor se može prodati sadašnjem korisniku pod uvjetima i u postupku propisanim ovim zakonom i u skladu s odlukama koje će donijeti nadležna tijela jedinica lokalne i područne samouprave i to na temelju popisa popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje koji će se javno objaviti. Isto tako ovdje se postavlja pitanje da li znamo kad će jedinice lokalne samouprave napraviti popis tih poslovnih prostora. Naime, članak 41. stavak 2. Konačnog prijedloga zakona govori da će jedinice lokalne samouprave donijeti svoje opće akte koji će pobliže urediti kupoprodaju poslovnog prostora u roku od 90 dana stupanja na snagu ovoga zakona. Pitam predlagatelja da pojasni da li je popis poslovnih prostora opći akt jedinice lokalne samouprave koji će se donijeti u navedenom roku. U konačnom prijedlogu zakona uz uvažavanje iznesene primjedbe u raspravi brisana je dobra i korisna odredba koja se odnosila na mogućnost obročne otplate kupoprodajne cijene poslovnog prostora koja bi prvenstveno išla na ruku obrtnicima i malim Evo u tom dijelu imamo informaciju da je podnesen amandman i mi ćemo ga zaista zdušno podržati. Isto tako, bilo bi dobro da tržišnu cijenu i vrijednost neamortiziranih ulaganja sadašnjeg zakupnika, odnosno korisnika utvrđuje ovlašteni sudski vještak građevinske ili ili arhitektonske struke s liste ovlaštenih sudskih vještaka, ali na način i po postupku javne nabave. Na članak 35. stavak 4. klub HNS-a, HSU-a mislio je podnijeti amandman ali smo odustali, ali ću svejedno postaviti pitanje pa pitam što je to za predlagatelje tržišna cijena i koji model tržišne cijene koristi ili predviđa ovaj zakon. I na kraju, klub HNS-a, HSU-a pozdravlja dobru namjeru ovog zakona, ali mislimo da su rokovi od izuzetne važnosti, dakle ono što smo predložili da se i Vlada i agencija obvežu sa rokovima. O tome kako će Vlada reagirati u skladu sa tim bit će i stav kluba HNS-a, HSU-a prema ovom zakonu. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Prelazimo sada na pojedinačnu raspravu. Prvo se prijavila uvažena kolegica Đurđica Sumrak. Izvolite, kolegice. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja neću biti duga u svojoj raspravi jer mislim da to nije uopće potrebno, posebice zbog toga jer cjelokupnu raspravu ispred kluba HDZ-a uvažene zastupnice Dropulić naravno da ću ja podržati i naravno da ju valja podržati. Mislim da su se svi u ovom Saboru s tim s tim složili. Ono što je meni neobično drago je da je to bila, ali danas evo javili su mi se pojedini obrtnici obzirom da je ovaj zakon na jedan način i na njihovu inicijativu donesen, a ima negdje oko 100 tisuća obrtnika u Hrvatskoj, a više od polovice ih je ili u zakupu, da li su to vlasnici lokalna samouprava, regionalna ili država i oni će na ovaj način puno transparentnije i jednostavnije moći svoj poslovni prostor otkupiti jer su ovim ovim zakonom donesene jasne odrednice oko toga. Ono što je jako dobro, a to je ovaj amandman gospođe zastupnice Ane Lovrin naravno da se vrati obročno plaćanje. Ono je jako dobro posebice za obrtnike, stare tradicijske obrte i mislim da bi tu posebnu pažnju naročito prema tim obrtima trebalo trebalo pokazati i prema tim prostorima, odnosno obrtničkim radnjama gdje se nalaze i da se oni trebaju njegovati i posebice evo i na ovaj jedan način da se tim ljudima i obrtnicima da mogućnost obročne otplate obročne otplate jer oni nemaju skupe proizvode, nisu oni nikakvi kafići ili netko drugi. Oni vrijedno rade svoje, čuvamo tradiciju ulaskom u Europsku uniju. To će biti još jedna potvrda svih naših nastojanja i korijena otkud potičemo i što to za nas znači. Dakle neću dugo, podržat ću naravno ovaj zakon iz mnogo drugih razloga, a posebice iz razloga što su ovim zakonom, javili su mi se obrtnici zadovoljni, a usvajanjem ovih amandmana kluba HDZ-a i gospođe zastupnice Ane Lovrin i sigurno još nekih koji su dobri da ćemo imati jedan odličan zakon na zadovoljstvo naših obrtnika koji su u stvarnosti temelj gospodarskog oporavka u Hrvatskoj. Hvala. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa, gospođo zastupnice. Idemo sljedeći i posljednji prijavljeni za pojedinačnu raspravu je poštovani zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. **Rošin, Jerko Ja isto tako podržavam donošenje ovog zakona. Mislim da je on višestruko koristan i po meni to je odraz jedne dobre poslovne odluke države da se na ovakav način idu određeni slučajevi rješavati. U raspravi u svemu skupa što je govoreno prevladava zapravo problematika zakupa …/Ne razumije se./… nego kupovine i zaista tu neke stvari možda treba jasnije kazat kao što je u različitim amandmanima vidio sam i predlagano. Podržavam apsolutno širenje kruga onih koji bi imali pravo na otkup tako da su ne samo oni mikro kako ih se interpretira i mali subjektima, malog gospodarstva nego i ostali obrtnici i gospodarstvenici došli u poziciju da mogu kupiti. Kao što sam kazao da je to posebna odluka, kao što sam kazao da se radi o posebnoj odluci države da donese jedan ovakav zakon koji potiče gospodarstvo u krajnjem slučaju i pomaže punjenje proračuna tako bih isto rekao u odnosu na prijedlog koji vidim da je nekoliko puta apostrofiran i potvrđen o mogućnosti obročne otplate. Vjerujem da je to isto dio jedne poslovne odluke države kao što i ovaj Zakon da država može sama donijeti takovu odluku da se omogući i obročna otplata. Jer u tom smislu ideja o prodaji poslovnog prostora dobija još svoj veći značaj. Mada obročna otplata ne mora biti obaveza, nego se omogućava a to je pogotovo važno i za jedinice lokalne i područne samouprave koji na takav način možda i još efikasnije stiču prava da reagiraju reagiraju na način koji im poslovno više odgovara. Dakle, kontinuitetom zakupa, prodajom u cjelini odmah, pa uz možda određene koncesije u odnosu na cijenu ili neke obročne otplate. U svakom slučaju uvodi se jedan puno bolji red u ovu problematiku. Zakupci poslovnog prostora dobivaju jednu sigurnost za planiranje svoje poslovne politike u budućnosti. sasvim je jasno i logično da oni koji ne ispunjavaju svoje financijske obaveze prema državi ne mogu biti korisnici ovih rekao bih ne privilegija, ali omogućenih prava jer jednostavno nisu u redu. U tom smislu apsolutno podržavam higijenu poslovanja kao ključni element i kamo sreće da se ta higijena .../Govornik Odnosi se na određenu terminološku dorečenost određenih članaka, odnosno ulazak u područje na određeni način građevinarstva, a to je u prvom redu pitanje bitnih izmjena. Uvijek te kategorije nedefinirane nisu dobre i pitanje bitnih izmjena bi trebalo detaljnije kazati, pa u tom smislu se slažem sa definicijom koja je data pogotovo u pogledu definicije građevinske cjeline koja nije ona koja se u praksi koristi nego jedne uporabne cjeline koja odgovara naravi toga. Ali isto tako kod bitnih izmjena koje se događaju ne možemo se koristiti terminima poput raspored površina jer to jednostavno nije točno. Raspored površina to je pitanje načina korištenja prostora. Može se odnositi u odnosu na njegovu funkcionalnost, u odnosu na određene izmjene. Ali raspored površina nije termin koji se u građevinarstvu koristi pa bi trebalo iznaći jedan koji je prepoznatljiviji u tome. Naravno, čini mi se sasvim logično da netko tko radi preinake bez dozvole vlasnika ako se radi o zakupu nema pravo na tu naknadu. To je sasvim logično samo po sebi. Ali isto tako i pitanje naknade za ometanje rada koje se spominje, koja se spominju u toj isto je li više ili manje trebaju razlikovati i radovi koji se događaju, koji ometaju eventualno poslovanje u odnosu na dvije kategorije radova, a to su kategorije koje su nužne i zakonom predviđene i logične i u interesu zakupca. To je moguće investiciono održavanje. Isto tako i tekuće održavanje. Dakle, to su dvije kategorije koje se podrazumijevaju kao događaj u samome radu i nisu neka viša sila koja je onemogućila nekome da radi i tako gubi eventualnu korist. I čini mi se logičnim mogućnost nastavka nakon nečije smrti, ali ne kao kategoriju nasljeđivanja u zakupu, nego nekog prioriteta prava da netko tko nastavlja istu vrstu djelatnosti ili je član obitelji koja je nositelj takvog jednog gospodarstva, obrta ili ostalog da ima određene prioritete i da se s njime po istom ključu nastavi. Naravno u slučaju prodaje prostora stvari su već u vlasničkim odnosima i definirane na drugačiji način. Dakle, još jedanput ponavljam podržavam i donošenje i elemente ovoga Zakona kao što je predviđeno uz ove dopune. Hvala lijepo. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam lijepa. Nema više prijavljenih. I završnu riječ imat će predstavnik predlagatelja poštovani državni tajnik Zoran Pičuljan.

i o jednostavno prijedlozima koji su vrlo, vrlo usklađeni. Ne mogu, rekao sam da ćemo izjašnjavanje o amandmanima imati. Oni su svi prihvatljivi. Može se unaprijed reći da znatno preciziraju tekst i u duhu su ovoga teksta, samo ga dodatno preciziraju. Možda dva odgovora koja su, koja se čine bitnim a mislim da kolegice, gospođe uvažene zastupnice nema. Ali ona je postavila dva pitanja vezana uz mogućnosti kupnje prostora i možda i možda otezanja kupnje zbog nesastavljanja popisa nekretnina. To jednostavno nije tako. Popis, nekretnine će sadašnji zakupnici moći kupiti odmah čim se čim se izrade ovi opći akti, čim to postupovno urede jedinice lokalne samouprave, odnosno to uredi uredbom Vlada. Znači vrlo skoro. A sve drugo, popis će biti jedno tekuće pravo, pravo koje će se stalno nadopunjavati i koji će se puniti, koji će se jednostavno stalno, stalno dopunjavati. Upotrebljavat će se model tržišne cijene, znači u pravilu usporedna metoda prema podacima Porezne uprave, nekretnine slične vrijednosti i vjerojatno još neki drugi kriteriji, dodatni kriteriji. Ono što je rasprava iznjedrila, a to je da bi bilo vrlo uputno prihvatiti obročnu i mogućnost obročne isplate. Mislim da je to ono što ne bi vrijedilo podcijeniti, nego ugraditi u tekst. To ćemo i učiniti kroz amandmanski, prihvaćanje tog amandmana. I ono što ja mislim da je kolega Jelušić imao jednu opasku vezano, odnosno pitanje ili komentar vezano iznimke od javnoga natječaja da kada prodaje sadašnjem zakupniku to je jedan dobar model. I on ga je podržao, a naravno da ugovor koji se novi sklapa može se sklapati pod istim ili nekim drugim uvjetima. Ukoliko obje strane nisu zadovoljne postoji mehanizam koji se aktivira. To je mehanizam javnoga natječaja. Još jedan puta zahvaljujem vam. Hvala lijepa. Evo zaključujem raspravu o ovom konačnom prijedlogu zakona i o njemu ćemo glasovati kada se za to steknu uvjeti. Hvala